(HNS)** Nastavljamo sa: - Izvješće o radu Hrvatske energetske regulatorne agencije za 2013. godinu; Izvješće o ostvarenju proračuna Hrvatske energetske regulatorne agencije za 2013. godinu. Hrvatska energetska regulatorna agencija dostavila je izvješće sukladno članku 33. Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti. Prijedlog akta ste primili. Vlada je dostavila mišljenje. Raspravu su proveli Odbora za gospodarstvo, Odbor za financije i državni proračun. Izvješća ste primili na sjednici. S nama je predstavnik predlagatelja, predsjednik upravnog vijeća Tomislav Jureković. Uvodno izvolite. Dobar dan. Poštovani gospodine potpredsjedniče Sabora, poštovane dame i gospodo zastupnici zadovoljstvo mi je što imam priliku pokušati vam kratko predstaviti izvještaj o radu Hrvatske energetske regulatorne agencije za 2013. godinu zajedno sa izvještajem o ostvarenju proračuna. Kako ste svi vidjeli dokument koji je prilično opsežan i koji u sebi sadrži jednu određenu formu prezentiranja statističkih podataka o regulatornim aspektima energetike u Republici Hrvatskoj. Ja ću pokušati kratko dati jedan uvod ili približiti neke bitne bitne točke i neke zajedničke elemente po kojima se ovo izvješće možda razlikuje, odnosno rezultati 2013. od onih prijašnjih sezona. Nadam se da sve to skupa neće biti prezamorno, prije svega je važno a zbog toga što je 2013. godina uistinu drugačija godina od svih dotadašnjih godina u životu Regulatorne agencije. Ništa nakon 1.7. za regulaciju energetike u Republici Hrvatskoj više nije jednako. Ukoliko smo do 1,7. živjeli u kontekstu zadovoljavanja one razine pravila igre zajedničkog tržišta i energetske koncepcije Europe kojeg poznajemo kao direktive ili razina trećeg energetskog paketa. Onda smo 2.7. krenuli u razinu obvezujućih uredbi. Dakle, jednog širokog kompleksa propisa koje treba aplicirati u ovoj zemlji i ako ni zbog kog drugog razloga onda će 2013. godina upravo zbog tog momenta ostati za Regulatornu agenciju kapitalan datum. Da vas samo ukratko podsjetim kako je Regulatorna agencija osnovana još 2001. godine, kako je ona nezavisna institucija kojoj je zadataka da kontrolira prvenstveno onu komponentu energetike koju poznamo kao prirodne monopole. Dakle, da javni interes protektira na onom djelu koji ne može biti do kraja izvrgnut tržišnim zakonitostima. Zbog toga Regulatorna agencija kontrolira prije svega ono što poznamo kao mreže, plinovodne sustave dok su proizvodne strane i prodajne strane energetskih lanaca u osnovi prepuštene tržištu. To je naime integralni koncept kojega je EU i kojega smo mi još od 2001.godine i usvajanja koncepta Energetske strategije RH i reforme energetskog sektora usvojili, a to znači da je tržište onaj glavni kriterij unutar kojega i u okviru kojega se odvija poslovanje energetskih poduzeća gdje kupci energije zadovoljavaju svoje potrebe. HERA dakle ima ulogu da s jedne strane obavlja tu tradicionalnu regulaciju, da kontrolira prirodne monopole međutim, i sada se vraćam na početak svog izlaganja od 2013.godine ona postaje i poluga na neki način jedinstvene strategije EU ona mora na izvjestan način kontrolirati dinamiku razvijanja jedinstvenog energetskog tržišta Hrvatske kao jedinstvenog energetskog tržišta Europe, to se prije svega odnosi na tržišta el.energije i plina. Ali već su iskoraci napravljeni u smjeru da se i ostali dijelovi energetske scene integriraju u takve koncepte. Dakle regulatorna agencija ima nešto proširene ovlasti, a u svakom slučaju je 2013.godine je sjela kao što kažu naš slovenski kolege na jedan ubrzani vlak i to je obilježilo ne samo drugu polovicu nego obilježava naš rad i naše aktivnosti do današnjeg rada, a u tom tonu i u tom tempu ćemo vjerojatno raditi još jedno vrijeme. Zadaće HERA-e sam vas na neki način podsjetio, međutim nije na odmet objasniti jer neki puta dolazi i do zabuna kako regulatorna agencija usprkos tim svojim širokim ovlastima, a upravo zbog te svoje nezavisne pozicije razlozi koji su poznati dakle regulatorna agencija jest definirana zakonom i postavljena je u korpus svake od europskih zemalja na način da bude zaštitnik kupaca zaštitnik interesa energetskih subjekata, garantor investitorima za stabilnost u uvjetima u kojim posluju, a za sve to skupa potrebna je takva pozicija kakvu ju hrvatski zakoni i definiraju, dakle agencija koja se ne financira kroz državni budžet koja ima svoju nezavisnost i u odnosu egzekutivnu stranu i u odnosu na ostala tijela i podnosi svoje izvješće i ima odgovornost prije svega prema Hrvatskom saboru. Tri osnovne zadaće, tri su osnovna elementa koja su proizašli iz te i takve 2013.godine za regulatornu agenciju i ono u čemu su bili usmjereni naši napori i za što se nadam da ćete moći procijeniti i ocijeniti u kojoj mjeri smo ih uspješno obavljali. Jedno jedinstveno tržište, dakle proces uklapanja u pravila igre, ali kroz rakurs Hrvatske, hrvatskih kupaca, hrvatske energetike. Drugo je uspostava okvira održive energetike. To ne znači samo održivo na način sve veće korištenje obnovljivih izvora energije i zadovoljavanje europskih i hrvatskih ciljeva do 2020., to znači i elementarna ekonomska održivost, to znači briga ne samo o apliciranju pravila igre nego briga o tome da su sustavi koji se uspostavlja ekonomski održivi na dulji rok. I s treće strane je pozicija kupca koju regulator etablira, koju regulator štiti ali i koju regulator mora podcrtavati da je u ovoj dinamici u godinama koje su se dogodile i koje predstoje kupac nije samo štićena strana, nego je kupac strana kupac energije govorim koja mora biti aktivna i odgovorna u realizaciji ciljeva jedinstvenog energetskog tržišta. Tržište otvara ravnopravno igralište, regulator je svojevrstan sudac ravnopravnosti na tome igralištu ali svi sudionici tog tržišta kako subjekti tako i svaki pojedini kupac da bi dobio benefite i da bi iskoristio prednosti koje to otvoreno tržište pruža mora se postaviti u značajno aktivniju i odgovorniju ulogu, to je odgovornost prema podmirivanju svojih obveza, to je odgovornost u krajnjoj liniji prema učenju i prema korištenju šansi. To se doslovce tiče svakoga i u tome je još jedna zadaća regulatora da pokuša pojasniti i približiti i aktivirati to cijelo tržište u svoj punini. Kada kažem odgovornost proizlazi iz lokalne razine, ali ima i europsku dimenziju. HERA je 2013.godine postala članicom dviju organizacija europske razine, jedna je Vijeće europskih regulatora, tijelo koje pri Europskoj komisiji jedan od glavnih konzultanata i u svakom slučaju konzultant za sve regulatorne aspekte u energetici, a drugo je Agencija za suradnju europskih regulatora u Ljubljani. Mi smo postali članovi tog društva, a ja sam imao i nezasluženu čast da sam 2014.godine izabran za jednog od potpredsjednika CERA ali nam je to dalo još jednu novu komponentu u našem radu. Dakle mi smo sada došli relativno blizu mjestu gdje se na regulatornoj razini donose odluke koje imaju kroz godine reperkusije, što naravno pred sve nas stavlja dodatne zadaće što maksimalno testira naše znanje i što pred sve nas stavlja jedan prostor ubrzanog rada na nekoliko frontova. Na čišćenju problema koji se kroz 20 ili 25 godina u regulatornim aspektima ponavljam, jer mi nismo kreatori strategije, mi nismo egzekutiva, mi smo kontrolori i pazimo na regulatorni dio priče. Sve ono što se 20 ili 25 godina možda nije složilo mora se na brzinu, mora se vrlo brzo stavljati u red, mora se popunjavati. Istovremeno hrvatski zakoni u punoj mjeri moraju postati kompatibilni europskim zakonima tako da su sada druga godina za redom u kojoj se kontinuirano abditiraju propisi i to na razini koja priznajem neki puta zbunjuje i subjekte i sve ostale. Radi se o ogromnom broju dokumenata i izuzetno složenoj materiji. Treća dimenzija jest činjenica da se niti u EU dokumenti nisu zamrzili da je to scena u kojoj se u energetici izuzetno puno radi i izuzetno puno mijenja. Tako da i regulator ima situaciju u kojoj tri pokretna cilja pokušava pogoditi u istom trenutku, što ja se nadam barem djelomice uspijeva. Glavni dio ovoga izvješća koji imate pred sobom je pregled 4 osnovna segmenta energetske djelatnosti u Hrvatskoj, dakle el.energije, pa onda i uz nju najčešće priključen segment obnovljivih izvora i energetske efikasnosti, prirodni plin i nafta i toplinska energija na taj način su i prezentirani ovdje podaci. A ja ću pokušati samo kratko iskomentirati sve ove sektore kroz 3 do 4 teme jedna od kojih je zakonski okvir. Dakle samo ponavljam da je u zadnje 2 godine počevši od kraja 2012. a u prvoj polovici 2013. postavljen krov, postavljen je Zakon o energiji, postavljeni su tržišni zakoni struje i plina i postavljen je Zakon o regulaciji energetskih djelatnosti koji određuje na koji način mi pokušavamo obaviti svoj posao. Nakon toga su krenule provedbe po drugim razinama. Toplinska energija je također u drugom dijelu 2013. godine dobila novi Zakon o toplinarstvu, zakon koji predstavlja prilično hrabar iskorak i koji za svoju provedbu i od nas i od svih ostalih sudionika zahtjeva još puno napora. On naime radi čak korak prije, korak naprijed u smjeru tržišta na onome dijelu gdje ga do sada praktički nije bilo. Dakle zakonski okvir jedno je od područja na kojem se vrlo intenzivno radi sa prelaskom na sve detaljnije dokumente koji imaju karakter što nacionalnih akcijskih planova, što metodologija za određene regulirane dijelove ovoga posla, što podzakonskih akata drugog tipa. Ogroman posao koji je otprilike na pola puta da bi se uhvatilo ono što je zapravo gotovo već danas, ne gotovo nego što je danas zakonska obveza. To je ono na što i neki puta svi zaboravljamo, uredbe Europske unije istog trenutka je dio pravnog korpusa Hrvatske što znači da svakog dana obvezuje svakog od nas. To naravno ne znači da smo mi nužno u enormnom kašnjenju, to samo znači da mi nemamo vremena za te prilagodbe, da nas tjera ritam da donosimo slične papire, da ih provjeravamo i da vidimo kako oni mogu funkcionirati u hrvatskoj praksi a i tu praksu prilagođavati dokumentima. Drugi često korišteni termin kada gledamo cijelu scenu energetike u Hrvatskoj su klasični elementi, kakva je cijena, kakva je sigurnost opskrbe, kakvo je u krajnjoj liniji tržište. Početi ću sa stražnje strane. Tržište u Republici Hrvatskoj a tu primarno govorimo o električnoj energiji i prirodnom plinu jer podsjećam to je onaj osnovni dio jedinstvenog europskog energetskog tržišta otvoren je još od 2007. odnosno 2008. godine, formalno je otvoren. Ono što se u međuvremenu dogodilo uz prilagodbu dokumentima koji su ovog časa na snazi u Europskoj uniji je i nešto što se zove stvarno otvaranje tržišta. Otvaranje tržišta znači omogućiti u onim dijelovima koji mogu funkcionirati kao prema tržišnim zakonitostima realnu konkurenciju, što znači ukloniti reguliranje cijene, omogućiti i jasna pravila igre i onda ponuditi izbor kupcima energije. To se počelo događati u 2012. a specijalno u 2013. godini i do dana današnjega ima jedan prilično eksponencijalni rast. U električnoj energiji otvaranje tržišta, došlo je i do razine maloprodaje. Svima vama je poznato da u Hrvatskoj imamo danas tri ponuditelja električne energije prema kućanstvima, da na veleprodajnoj razini postoji 7 do 8 ponuditelja. U plinu s druge strane slika je slična. Na veleprodajno razini postoji 6 do 7 aktivnih igrača od kojih su 3 sa praktički razinom od po 30% tržišta. Drastična promjena od situacije od prije 2 godine. U nekim dijelovima tog sektora to je već dalo i osjetljive rezultate. Tako prirodni plin primjerice na segmentu veleprodajnog tržišta ima već ozbiljne signale da su pojedinačni kupci u situaciji dobivati nekoliko ponuda, da se marže smanjuju i svi oni signali koji pokazuju da je to komplicirano tržište koje stvarno traži užasno puno napora i stvara objektivne probleme tradicionalnim igračima na tržištu već počelo davati rezultate. Na veleprodajnoj razini i na razini industrijskih kupaca imamo pozitivne rezultate u smanjivanju cijena i na strani električne energije i na strani plina. Ono gdje su prije dominirali pojedini igrači na strani prirodnog plina gotovo je nestalo. Veleprodajna razina 2014. godine je još značajan pomak u odnosu na ovo što je prezentirano u ovom izvješću. Dakle umjesto dominacije jednoga sudionika imate barem 3 koji gotovo ravnopravno dijele područje veleprodaje. Na električnoj je veleprodaja isto tako sve razigranija. Za očekivati je da će se to početi događati i u maloprodaji pa i u kućanstvima. Podsjećam da je konačni cilj cijele energetske reforme, cijelog koncepta jedinstvenog europskog tržišta prodor tržišta u sve prodajne grane što znači i u kućanstva. To drugim riječima znači da mi kao regulator na perspektivi od sljedeće 2 do 3 godine vidimo i izvlačenje od regulacije cijena u domaćinstvima. Ono što će sigurno ostati, ostati će pojedine kategorije kupaca koje će imati reguliranu cijenu. Ostati će tzv. zajamčena opskrba ili opskrba u nuždi, nitko neće biti prepušten gubitku opskrbljivača energijom. Za sve to skupa i zakonodavac a i mi kao regulator trebamo još puno raditi ali današnja situacija je korak na putu prema nečemu što ćemo imati kao potpunu deregulaciju cijene. Samo određene kategorije kupaca i u plinu i u električnoj energiji imati će zaštićenu, zajamčenu cijenu, sve ostalo u momentu kada tržište bude dovoljno objektivno i jako, kada će imati dovoljno ponuditelja biti će i rezultat ponude i potražnje. Ovdje se već vide koraci i u 2013. godini a pogotovo u 2014. godini u tom smjeru. Sigurnost opskrbe, elementi o kojima regulator da tako kažem djelomice vodi brigu. Globalna sigurnost opskrbe energijom je nešto što radi ministarstvo, nešto što se radi na strateškoj razini. Dakle kada govorimo o globalnoj opskrbi energentima, možemo to primijetiti ali to nije primarna uloga pa vas ne bih htio s time zamarati mada su podaci o tome dostupni i u ovome materijalu. I na strani električne energije i na strani plina imamo pad potrošnje koji je kontinuiran već 2 do 3 godine. Ona je u osnovi posljedica recesijskih kretanja djelomice i posljedica specifične uloge prirodnog plina koji je relativno visoke cijene pa kao takav već pokazuje negativne posljedice. Dakle Europa ima jednu sasvim specifičnu situaciju što se tiče plina i konkurentnost plina je do neke mjere upitna zadnjih godina pa se to polaka reperkutira i na hrvatsko tržište. Dakle da se vratim trenutak struji, hrvatsko tržište u smislu prodaje, u smislu potrošnje kontrahira treću godinu za redom, došlo je na nekih 17,3 teravat sata od čega je zahvaljujući vrlo dobrim hidrološkim uvjetima svega oko 2 teravat sata posljedica uvoza. Međutim, uvoz kao činjenica je nešto o čemu isto treba polako uvoditi drugačiju vrstu razmišljanja. Ulaskom u jedinstveno europsko tržište kategorije uvoza dobivaju drugačiju dimenziju. Naravno da svaka zemlja zadržava svoje strateško opredjeljenje u smislu koji će dio električne energije generirati sama, koji dio energije će proizvoditi sama. Međutim, sa povezivanjem u konceptima sigurnosti u opskrbi mi sve više govorimo o regionalnoj sigurnosti pa i o kontinentalnoj sigurnosti. Drugi aspekt, onaj koji je bliži regulatoru je uvjetno rečeno tehnički aspekt sigurnosti, dakle koliko je pouzdana opskrba, koliki su ispadi. To je ono što je regulatorno mjerivo. Ako trebam rekapitulirati mogao bih kazati da kako u električnoj energiji tako i u plinu situacija sa praktičnom sigurnošću opskrbe u 2013. pa i do danas je dobra. Infrastrukturno gledano električna energija je već godinama u prilično dobrom stanju. Prirodni plin je nakon povezivanja sa Mađarskom dobio drugi međunarodni interkonektor i ponovno ima mogućnost dobave plina. Dakle opskrba nije upitna, osim ukoliko dođe do određenih kriznih situacija za koje se država ponovno priprema na određeni način. Što se tiče električne energije, opskrba je također zadovoljavajuća ali tu postoji jedna specifična dimenzija. Ulaskom obnovljivih izvora u sustav elektroenergije javljaju se specifični problemi. Hrvatski elektroenergetski sustav ima instaliranih oko 4400 megawata proizvodnih kapaciteta. Već oko 400, znači negdje blizu 10% od toga su obnovljivi izvori. Prvenstveno ovdje govorimo o vjetru , manjim dijelom o suncu. Sve one afirmativne karakteristike primjene obnovljivih izvora i sve ono zbog čega je Hrvatska zapravo u trendu i na tragu europske dinamike, imaju i svoju drugu dimenziju, imaju dimenziju posljedica na sustav koji se mora kontinuirano razvijati i koji mora moći prihvatiti na sebe takav karakter izvora kao što su vjetar i sunce. To su oni koji proizvode električnu energiju kada vjetra, odnosno sunca ima. Sve to skupa implicira tzv. sekundarnu i tercijarnu regulaciju pomoću kojega elektroenergetski sustav je u stanju prihvatiti takve neredovite intermitentne izvore. Sve to govorim samo zbog toga da bi naglasio da je potrebno i to mi i u ovom izvješću koje nastojimo tokom godinama graditi prema nečem što je od suhe statistike i svojevrstan dokument koji primjećuje trendove i koji daje određena zapažanja iz pozicije nas regulatora. Elektro-energetski sustav i svaki energetski sustav treba sagledavati u svojoj cjelovitosti, ne treba se oslanjati samo na činjenicu da postoji jedna pozitivna strana, recimo ekološka komponenta obnovljivih izvora. Treba ju sagledavati i s druge strane, u smislu njezinog troška, u smislu načina na koji se takvi sustavi potiču, njihove održivosti i onoga što je potrebno na sistemu izvesti da bi to sistem mogao trpiti. U prirodnom plinu zbog specifičnosti relativno visokih cijena, zbog činjenice da samo zadnjih 10-ak godina ozbiljno investirali u plinsku infrastrukturu također dolazimo u potrebu cjelovitog promišljanja sustava i njegove održivosti. Naša je plinska infrastruktura relativno skupa. Ako to znači njezinu relativnu nekonkurentnost onda moramo razmišljati o tome kakva to tarifa treba biti koja će alimentirati takve investicije. Ovo je više ilustracija mogućih problema, ilustracija činjenice da problemi u energetici nisu jednodimenzionalni, da ne mogu biti ni u kom slučaju pomodni pa je onda i posao regulatora dugoročnog tipa. Toliko što se tiče kratkog pregleda stanja u sektorima. Na kraju, htio bih kazati nešto što jest sasvim sigurno područje u kojem postoji veliki prostor za povećanje aktivnosti, a to je komponenta komunikacije, informiranosti i pozicija kupaca. Dakle to je nešto u čemu će regulator morati pronaći, čak i uz ovako limitirane resurse kadrovske, ne nužno zbog toga što regulator n ije spreman zapošljavati nego činjenica da se radi o vrlo specifičnim znanjima koje nije lako pronaći, za koje ljude nije lako motivirati i gdje nije lako biti kompetitivan sa privatnim sektorom. No u svakom slučaju, regulator će pronaći i morati će pronaći snage jače komunicirati sa kupcima i jače tumačiti što je sve na tržištu moguće i općenito poboljšati tu tu dvosmjernost tog odnosa. Mogu vam reći prema vlastitom iskustvu da smo napravili ogroman napor da postignemo dijalog sa energetskim subjektima. Zadnjih godinu do godinu i pol dana ulagano je užasno puno napora u tome da se niti jedan dokument kojega regulator radi ne radi bez prethodnih konzultacija i komunikacije sa subjektima. To nije uvijek zahvalan posao. Regulator stoji u sredini, između subjekata kojima je uvijek svaka cijena preniska i kupaca kojima je svaka cijene previsoka. Banaliziram. Ali dijalog traži određenu strpljivost, međutim to je strpljivost koju smo uspjeli angažirati na području energetskih subjekata, a morat ćemo ju pronaći i prema kupcima. Dakle morat ćemo i mijenjati formate svoje komunikacije, morat ćemo mijenjat njezin intenzitet. Nadam se da će se već u sljedećem izvješću nešto od toga vidjeti, jer u 2014. smo i tu pokušali napravit određene pomake, no to nam je trajna zadaća. Dakle da probam zaključiti. Budućnost regulacije morala bi u svakom slučaju biti nastavak ovih napora, njihovo intenziviranje, potvrda te nezavisne dispozicije jer nemojmo se zavaravati, uvijek će regulator biti pod pritiskom aktera na energetskom tržištu, ali to mu je i misija da tim pritiscima odoli. Dakle jedinstveno energetsko tržište Europske unije projekt je kojem gotovo da nema po svojoj složenosti i konzistentnosti usporedivoga u svijetu. Liberalnu koncepciju energetike i energetike vođene tržištem postoji djelomice u SAD-u, postoji u Australiji, postoji u Novom Zelandu, nekim dijelovima Latinske Amerike. Ali konzistentna politika koja je stavila sve karte na tržište kao što je to učinila Europska unija iziskuje ogroman napor, iziskuje jedan složeni mehanizam koji se još uvijek i dalje razvija i regulator tu treba nastaviti stvarno na toj poziciji sa ovakvom svojom ulogom kakvu joj je hrvatski zakon i dao … u ovom smjeru u korist kupaca, investitora i subjekata. U tom trokutu regulator je nekakav garant u sredini. Za to ćemo trebati ljude, za to ćemo trebati dobrih ljudi koje nije uvijek lako pronaći i jednostavno zbog specifičnih znanja, ali to je ono zašto smo na tom mjestu. Zaključio bih kratko s obzirom da sam profesionalni energetičar, samo kratko ću komentirati financijsku stranu koju imate također podastrijetu u drugom dijelu. Dakle, izvješće o ostvarenju proračuna podsjećam HERA nije financirana iz državnog proračuna već se financira kroz naknade za rad u regulatornim djelatnostima kao što je zakon i zapisao. One se u praksi odnose na 0,5 promila od prometa onih energetskih subjekata koje regulatorna agencija licencira, odnosno kojima daje ulazak na tržište što u našim uvjetima znači godišnji budžet na razini 4 milijuna eura. U europskim razmjerima to je relativno skroman budžet, ali budžet koji za sada je dovoljno solidan i dovoljno robustan da bi mogao održati naše poslove. Još će sljedećih par godina vjerojatno takav i biti. Prihodi HERA-e i rashodi HERA-e rasli su za cirka 14 odnosno 15%. Dakle, troškovi su nešto prirasli. Međutim, još uvijek HERA posluje osjetno pozitivno. Ona ostvaruje i višak zbog činjenice što su predstojeći rashodi koji se prije svega tiču informacijskih sustava u kojim će se hrvatski regulator uklapati u kontrolne i informatičke mreže, europske mreže regulacije tako i zbog nekih studijskih materijala čije se dimenzije još čekaju, pa do sada ti natječaji nisu raspisani. Vjerujemo da ćemo sa tim rezervama koje imamo uspjeti isfinancirati sljedećih par godina. Rezultati su pred vama. Jedno debelo izvješće puno brojaka je također pred vama,

poštovani gospodine Jurekoviću. Sigurno ste upoznati da je ovaj Sabor donio Zakon o energetskoj učinkovitosti i da su tim zakonom propisana provedba ciljeva trećeg energetskog paketa prema kojemu je Republika Hrvatska do 2020. dužna izvršiti uštede energije, odnosno podignuti energetsku učinkovitost za 20% u odnosu na baznu 1990. godinu. Tim zakonom je dana obveza distributerima energije da provedu utvrđene ciljeve i na njih je na određeni način stavljena ta obveza kako prema Zakonu o energiji distributer ne mora biti ujedno i opskrbljivač energije prema krajnjem kupcu. Ja ne vidim tu poveznicu kako i na koji način distributeri mogu odgovarati za nešto što ne mogu u neposrednoj potrošnji realizirati. A ako se ti ciljevi ne realiziraju prema zakonu će morati plaćati naknadu ili bolje rečeno kaznu Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost jer se ti ciljevi nisu mogli uspostaviti. uspostaviti. To je otprilike kao da ja plaćam kaznu zato što se vi niste vezali dok vozite, tako ja gledam na takvu odredbu zakona. Zašto vas to pitam? Iz razloga što vi kao regulator tržišta možete biti u prigodi da će distributer iz razloga što neće moći plaćati ovu naknadu zbog toga što nije u Republici Hrvatskoj provedena ušteda energije i podignuta veća energetska učinkovitost primjerice u zgradarstvu biti primoran doći u poziciju da mora povećati cijenu električne energije zbog toga što mora tu naknadu, jer nisu ciljevi postignuti platiti fond. Kako je i HERA čini mi se u zakonu jedno od tijela koje provodi sami Zakon o energetskoj učinkovitosti kako i na koji način vi kao regulator tržišta energije gledate na takvu odredbu i da li je ona uopće sprovedljiva i kako će distributeri, kako će se uspostavit mehanizam da distributeri mogu s jedne strane izvršavati tu obvezu koju zakon nalaže, a s druge strane da onda plaćaju naknadu iz sredstava koja nisu sigurna. Na repliku će odgovoriti gospodin Jureković. Izvolite. Sa mjesta možete samo mikrofon uključite. Pa hvala na pitanju. Mislim u onoj mjeri u kojoj ja mogu možda prije kratko komentirati nego odgovarati. Regulator, dakle nije u tom smislu kreator politike energetske učinkovitosti, mada smo se mi u tom zakonu pronašli u dosta kontrolnih i nadzornih funkcija, nešto što ćemo i mi sami morati sagledati i stvoriti nekakve dodatne kapacitete kojima ćemo morati takve zadaće ispunjavati. Slažem se sa vama da i taj zakon stavlja distributere pred neke nove zadaće. S jedne strane bih htio odgovoriti na način da kažem koliko znam sam zakon je najavio u prilično kratkom i stvarno izazovno kratkom roku donošenje niza provedbenih akata, donošenje 7 do 8 ako se ne varam čak pravilnika, dokumenata iz kojih će vrlo vjerojatno biti i u razredbenom smislu jasnije kako je zakonodavac zamislio realizaciju toga. Mi kao regulator ćemo u svakom slučaju svaki opravdani trošak prihvaćati kao što i do sada činimo. Dakle, ukoliko trošak procijenimo opravdanim onda ćemo ga prevesti u tarifu. U tom smislu ne bi trebalo isključiti mogućnost da određene posljedice se i pojave u tarifi. Međutim, ja se nadam da će i u provedbenim aktima biti jasni alati na koji način zakonodavac očekuje da to distributeri čine. Inače, za sada kažem bih odgovorio samo s tom zadrškom da mi moramo stvoriti kao regulator mehanizme nadzora nad provedbom što je nešto što do sada u praktičnom smislu riječi često i nismo imali. Međutim, provjerom i usporedbom tog zakona sa direktivom. Moramo reći da smo ustanovili da je zakon zapravo pratio direktivu, što znači da je opcije koje su u direktivi omogućene na neki način proveo u sam tekst sam tekst zakona. Ono što će biti najizazovnije na koji način će provedba toga biti zapisana u provedbenim dokumentima, pogotovo zato što je za njih rok relativno kratak, ali to će biti izazov. Ja mogu samo još jednom rečenicom komentirati da koliko god razumijem poziciju distribucije u tom kontekstu moram reći da je pred distribucijom izazov generalni, jer će se pozicija distributera kao onih koji su u direktnim kontaktima sa kupcima u budućnosti mijenjati ne samo zbog učinkovitosti nego i zbog nekih drugih praktičnih stvari. Dakle, distribucija će biti polje na kojem će se u sljedećim godinama mnogo toga događati. Svi koncepti pametnih mreža, pametnih mjerila realizirati će se u konačnosti kroz distribuciju. ni nama ali ni njima neće biti lako. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala predsjedniče upravnog vijeća. Nastojte ubuduće replike ograničiti na dvije minute. Pokušajte sažeti. Ali radi interesa i radi javnosti i radi nas evo procijenio sam da je dobro da čujemo vaš odgovor. Da li izvjestitelji odbora žele uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu po klubovima. U ime kluba Nezavisnih zastupnika Grubišić-Kajin, nema. Gube pravo na raspravu. U ime Kluba zastupnika HNS-a Marijan Škvarić, izvolite. Poštovani potpredsjedniče Sabora, poštovani predsjedniče upravnog vijeća, kolegice i kolege. Kroz Izvješće o radu HERA-e za 2013. godinu obrađene su analize energetskog sektora, sektora električne energije, sektora prirodnog plina, nafte, naftnih derivata i biogoriva te sektora toplinske energije. U 2013. godini najvažnijim događajem se tretira nacionalno energetsko tržište, a samim time i za HERA-u može se smatrati pristupanje Republike Hrvatske EU. Tako je HERA postala član Vijeća europskih regulatora i Vijeća za koordinaciju regulatora. Samim time struktura izvješća odgovara onome što propisuju ta tijela tj. izvješća su tehnički korektno izrađena, bave se statističkim pokazateljima, pokazuju se određeni trendovi u hrvatskoj energetici te se osvrće i na kontrolu i … tržišta te se daju i preporuke kako se to tržište treba i ponašati. Integriranje nacionalnih tržišta električne energije i prirodnog plina u jedinstveno unutarnje tržište EU, stvaranje dugoročnih pretpostavki za energetski održivi razvoj sa adekvatnim ulogama obnovljivih izvora energetske učinkovitosti te aktiviranje kupaca kao odgovornih čimbenika na tržištu energije predstavljaju trajne izazove u razvoju hrvatske regulacije energetske djelatnosti. Tako su primjerice tijekom 2013. godine pokrenute pripremne radnje u cilju certificiranja operatora transportnog odnosno prijenosnog sustava i to osjetljivih procedura, dokazivanje usklađenosti organizacije nacionalnih operatora sa zahtjevima trećeg paketa energetskih propisa EU. U ožujku U ožujku 2013. godine također stupio je na snagu i novi Zakon o tržištu električne energije. HERA je i u 2013. godini donijela metodologiju za određivanje iznosa tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu električnom energijom te određivanje iznosa … za opskrbu električnom energijom u okviru inozemne usluge kao i metodologiju za određivanje cijena za obračun električne energije na … subjektima odgovornim za odstupanje. Kada govorimo što izvješće HERA-e donosi onda možemo govoriti o cjelokupnom sustavu energetskih sektora. Prije svega kad govorimo o sektoru električne energije onda je 2013. godinu obilježio daljnji pad potrošnje električne energije kao posljedica smanjenja gospodarskih aktivnosti. Istovremeno je zabilježen i pad uvoza električne energije, u prvom redu zbog povećanja proizvodnje električne energije u hidroelektranama, odnosno uslijed dobrih ideoloških uvjeta. razumije./… snaga na pragu elektrana na teritoriju RH krajem 2013. godine iznosila je 4252 megavata. HEP je također suvlasnik NE Krško u Republici Sloveniji i raspolaže sa 50% snage te elektrane, odnosno 1048 Uvoz električne energije u 2013. godini iznosio je 26% ukupne potrošnje električne energije u RH, što znači da još imamo dosta prostora da moramo poboljšati našu proizvodnju da ne budemo ovisni o uvozu. Kada govorimo o sustavu poticanja proizvodnje električne energije iz postrojenja koja koriste obnovljive izvore energije i kogeneracijska postrojenja na dan 31. prosinca bilo je ukupno 679 postrojenja i to ukupne snage 310,3 Od toga je u 2013. godini taj status ostvarilo 65 postrojenja, ukupne snage 123 megavata. Od toga je najviše bilo sunčanih elektrana, ali je najveću ukupnu snagu imalo 15 elektrana, a to je vjetroelektrana to je 45 megavata. Evo, mogu reći da sa ovim tjednom u Hrvatskoj distribuciji imamo povećanu snagu od 1 megavata gdje je evo izgrađena nova sunčana energana evo baš na području moga grada, grada Lepoglave. Kad govorimo o samoj sigurnosti opskrbe električne energije koja je itekako bitno ne samo za gospodarstvo hrvatsko nego i za naše potrošače tako da možemo reći da je razina sigurnosti u opskrbi električnom energijom trenutačno zadovoljavajuća. No, ona se može bitno pogoršati i to u razdoblju do 2020. godine. Naime, u tom razdoblju je nužno povući iz pogona oko 1100 megavata snage u dotrajalim termoelektranama. Uvjet održavanja sigurnosti opskrbe električnom energijom je izgradnja novih proizvodnih jedinica. Pritom treba upozoriti da ukoliko ne bude popraćena izgradnjom klasičnih elektrana isključiva izgradnja obnovljivih izvora energije osobito vjetroelektrana neće sama po sebi riješiti probleme sigurnosti sustava. Kada govorimo o energetskom sektoru prirodnog plina definiramo da je u 2013. godini nastavljen proces otvaranja tržišta kroz ulazak novih tržišnih sudionika i jačanje konkurencije uz smanjenje tržišne koncentracije. U veljači 2014. godine stupio je na snagu novi Zakon o tržištu plina. Temeljem spomenutog zakona HERA je donijela niz podzakonskih akata, opće uvjete opskrbe plinom, mrežna pravila distribucijskog sustava, metodologije i odluke … stavki za transport, skladištenje i distribuciju plina takvih ostalih zakonskih odredbi. o cijelom sustavu plina možemo definirati da je na veleprodajnoj razini u 2013. godini prosječno 80% udjela prema prodanim količinama plina zauzimao Prirodni plin d.o.o, dok je 20% udjela zauzimalo 7 drugih opskrbljivača aktivnih na veleprodajnom tržištu plina. Kao direktna posljedica liberalizacije otvorenih tržišta prirodnog plina odnosno promjene opskrbljivača plinom na veleprodajnoj razini u siječnju 2014. godine udio prirodnog plina kao dominantnog opskrbljivača smanjen je na 68%. A također tijekom 2013. godine u maloprodajnom segmentu tržišta plina ostvaren je zamjetan napredak u procesu otvaranja tržišta ulazak novih tržišnih sudionika, a s time i jačanje konkurencije. Možemo stoga primijetiti da je kao posljedica razvoja tržišta plina ostvareno i zamjetno smanjenje trajnih cijena plina za industrijske kupce u Republici Hrvatskoj. Kada govorimo kao energetska djelatnost opskrbe nafte i naftnih derivata možemo definirati da u Republici Hrvatskoj to obavlja INA s time da proizvodni naftni derivati u rafinerijama nafte u Rijeci i Sisku i na etanskom postrojenju etan u Ivanić Gradu. Uključuju motorna goriva te goriva za industrije i kućanstva. Kao sirovinu za proizvodnju naftnih derivata koriste se sirova nafta iz uvoza koja čini 82% te sirova nafta i kondenzat i proizvedeni su, koji su proizvedeni na domaćem tržištu, na naftnim i plinskim poljima a što čini 18%. Tako da tu primjećujemo da još nažalost ima veliki udio uvoza nafte i naftnih derivata. Energetsku djelatnost skladištenja nafte i naftnih derivata u 2014. godini obavljao je 21 energetski subjekt. A ukupno raspoloživi skladišni kapaciteti iznose 2,1 milijun metara kubičnih. Energetsku djelatnost transporta nafte naftovodom u Republici Hrvatskoj obavlja Jadranski naftovod. A također je donesen i novi zakon koji tržište tekućih naftnih derivata i …/Govornik se ne razumije./… plina definira kao otvoreno u pogledu formiranja cijena. Također, sigurnost opskrbe naftom s obzirom na formiranje količina obveznih zaliha nafte, naftnih derivata. HANDA je dužna formirati obavezne zalihe u visini desetodnevne prosječne potrošnje. Kod energetske djelatnosti toplinske energije je najznačajnija promjena za sektor u 2014. godini bilo donošenje Zakona o tržištu toplinske energije. Ovaj zakon donio je značajne novine uređenju, organizaciji i funkcioniranju sektora toplinske energije s ciljem razvoja tržišta, poticanje novih investicija, dopunske sustave te stvaranje mogućnosti za kvalitetniji i efikasniji odnos između sudionika na tržištu toplinske energije, a također su definirani zakonski okviri nove energetske usluge s ciljem povećanja energetske učinkovitosti u zgradama smanjenje potrošnje toplinske energije i smanjenje negativnih utjecaja na okoliš. HERA u okviru svoje nadležnosti aktivno sudjeluje na području zaštite kupaca na više razina i to kroz provođenje nadzora nad energetskim subjektima, nadzor nad kvalitetom usluga energetskih subjekata te putem prikupljanja i obrade podataka u vezi s djelatnošću energetskih subjekta u području zaštite potrošača kao i rješavanje pojedinačnih žalbi i prigovora kupaca a temeljem javnih ovlasti na temelju Zakona o regulaciji energetske djelatnosti. HERA ostvaruje aktivnu međunarodnu suradnju kako s regulatorima iz država u regiji tako i sa regulatorima zemalja članica EU. A najveći dio suradnje odvija se kroz članstvu u udruženjima regulatornih tijela na europskoj razini, odnosno razini europskih regija te na stručnim radnim grupama tih udruženja. Kada također definiramo i razinu financijskog dijela djelovanja HERA-e, odnosno proračun u 2014. godini ostvareni su prihodi u iznosu nešto manje od 30 milijuna kuna. kuna. Najveći dio prihoda skoro 10% čine prihodi od naknada za obavljanje energetske djelatnosti. I ti prihodi su negdje oko 15% veći u odnosu na prethodnu proračunsku godinu. Rashodi su također u iznosu do 21 milijun kuna, bili za 15% veći, ali struktura rashoda čini 65% za plaće i doprinose, i materijalni rashodi u visini od 28%. Ti rashodi za plaće i doprinose čine 4 člana upravnog vijeća i 58 djelatnika u stručnim službama. Na kraju ono što zaista želimo istaknuti, da energetika, energetsko područje na području Republike Hrvatske itekako je bitno, bitno je za neovisno funkcioniranje gospodarstva, funkcioniranje odnosa između kako prodavača, tako kupaca, građana i u svem tom djelu ono što je bitno napomenuti da u izvješću spomenuto kako se kontrolira i nadzire tržište. Iz ove preporuke koje su donesene, mislim da možemo biti zadovoljnim tim izvješćem. Tako će klub HNS-a liberalnih demokrata podržati ovo izvješće. Hvala lijepa. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala i vama. U ime Kluba zastupnika HDZ-a Đuro Popijač. Izvolite. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče, hvala lijepo na podršci s klupa. Generalno mi je žao što ove teme u pravilu iz energetike dolaze popodne, to je toliko ustaljeno pravilo da je već vjerojatno može se protumačiti da je to i namjerno. Dakle, ne pamtim da je neki zakon iz ovog područja koji je prevažan, a već danas spomenuti zakon koji je donesen u petak, bio je u 8 sati navečer izuzetno važan, a i svi drugi. To možda je slučajno, ali evo žao mi je što vjerojatno je smanjen krug onih koji prate ove rasprave, prvenstveno od medija jer u ovom raspravama ima zaista što čuti, a što je direktno mogu osjećati građani zbog akrobacija koje ova Vlada u zadnjih nekoliko, odnosno zadnjih 2, 3 godine provodi u ovom sektoru. Dakle, kao što je i rečeno, ovoj izvještaj o HERA-i daje niz informacija o stanju energetskog sektora u Republici Hrvatskoj i informacija o ključnim događajima koji su utjecali na taj sektor, dakle ne samo o radu same agencije. Stoga je uvijek vrijedan dokument koji kada se uspoređuje sa ranijim godinama dakle može onaj koga to zanima, ko se razumije u to vidjeti što se u suštini u tom sektoru događa. A događaju se u posljednje vrijeme vrlo bitne stvari. Dakle, kao što je i uvodničar rekao, 2013. je obilježila vrlo živa zakonodavna aktivnost što je potrebna i nužna, a češće nepotrebna i zbunjujuća, a što se nastavlja i u 2014. godini. I opet spominjem zadnji nesretni Zakon o energetskoj učinkovitosti koji je zapravo u svojoj suštini neprovediv. međutim dovoljno smo toga argumentirali kada je taj zakon bio na raspravi, no međutim kao što znamo donesen je, pa ćemo vrlo skoro doživljavati njegove promjene jel ponavljam apsolutno donose kaos u sustav i bit će teško provediv ili gotovo neprovediv. No nažalost osim tog regulatornog tsunamija u energetskom sektoru nismo osjetili ni povjetarca investicija. Na tom se području ne događa ništa, a očito se ništa neće događati niti do kraja mandata ove Vlade. Analiza kretanja koja je prikazana u izvješću u sektoru el.energije ukazuju na nekoliko ključnih trendova. Prvo investicije u taj sektor definitivno nema, nema u onaj naročito bitan dio energetskog sektora el.energije u proizvodnju, nema investicija u konvencionalne izvore el.energije. Hrvatska jednostavno ništa ne gradi i kako izgleda do kraja mandata ove Vlade i neće ništa graditi, to samo znači da nećmo dostići one zacrtane ciljeve do 2020.godine i da ćemo imati ozbiljnih, ozbiljnih u proizvodnji vlastite el.energije iz konvencionalnih izvora. Iz podataka međutim vidljivo da se ponešto investiralo u prijenosnu infrastrukturu. imamo npr. tridesetak novih transformatorskih stanica od 110 kilovolti, više nego 2011.godini, dakle impresivno za tri godine rada ove Vlade. Ima ponešto i u distributivnom sustavu u području 20 kilovoltnih vodova 2011.godine imali smo 6322 km vodova, a u 2014. 6500 km, dakle uspjelo se zamijeniti 10 kilovoltnih vodova čitavih 100 km u tri godine, vrlo impresivna investicijska aktivnost u HEP-u. Da nije tragično bilo bi smiješno. Dakle ključno je pri tome naglasiti da se kao što je već rečeno ali i sa određenom dozom zabrinutosti događaju intenzivne investicije ili barem to na prvi pogled izgleda u obnovljive izvore energije. No međutim oni po instaliranim megawatima zaista znače oko 10% ukupno instaliranih kapaciteta u izvore el.energije. no međutim kada pogledate pažljivije podatke oni ne predstavljaju gotovo ništa u proizvodnji el.energije. ne govorim o instaliranoj snazi. Dakle mi imamo već sada oko 400 megawata instalirane snage ali prema podacima iz ovog dokumenta mi smo sa 300 megawata instalirane snage proizveli negdje oko 600 tisuća to znači da ukupno taj cijeli sektor obnovljivih izvora radi u Hrvatskoj 2 tisuće sati prosječno, to je otprilike 80 čini mi se i 5 dana. Vjertroelektrane uglavnom gdje je instalirano 250 megawata i sunčane elektrane, kolektori na krovovima. Prosječna elektrana kogeneracija na biomasu mora raditi 8 tisuća I sada kada vidimo količinu proizvedene el.energije iz biomase i kada vidimo proizvedenu energiju iz instaliranih 250 megawata vjetroelektrana vidimo da ili vjetar ne puše ili je njima dovoljno da rade 1700 sati prosječno godišnje umjesto 8 tisuća sati. Ali mi uredno to subvencioniramo kroz cijenu koju plaćamo kao potrošači i prošle godine je ta naknada iz 000,5 podignuta na 0,035 čini mi se. Ispričavam se ako sam pogriješio u nulama jer nije više dovoljno novaca u … da namiruje izvore i subvencije koje se grade. Mi imamo potencijala u drvnoj biomasi negdje oko 250 megawata u Hrvatskoj, no međutim kaos koji je prisutan i u Hrvatskim šumama u HEP-u generalno sa švercom biomase je takav da očigledno samo 3 ili 4 elektrane na biomasu danas rade sa zanemarivim negdje 10-ak možda 15-ak megawata instalirane snage, ali zato imamo 260 megawata vjetroelektrana. U području sunčanih kolektora to da se i ne govori. Dakle apsolutno je neshvatljivo, nedopustivo da se recimo za 2014.godinu kvote potroše od 0.0 minuta i sekundi na ovu godinu do 4 sata ujutro tog istog dana. mislim o čemu se to radi, zašto je to tako i što mi zapravo činimo? I čitavu 2013.godinu smo potrošili u 25 minuta i čitavu smo potrošili u kvotama za 3 sata. O nekim insinuacijama, odnosno ne insinuacijama nego glasovima tko je uopće u stanju dobiti priključenje i HROTE-ovoga i kojih političkih opcija mora biti član o tome ovog momenta ni govoriti. Ne želim ovu temu dodatno politizirati. Još je jedan podatak i spomenuto je i vrlo važan i indikativan u ovom izvješću i govori mnogo više o … brojki, dakle potrošnja el.energije u Hrvatskoj pada, kontinuirano pada. Zašto? Zato što padaju gospodarske aktivnosti, pada porez, pada potrošnja u dućanima, pada potrošnja el.energije i pada potrošnja energije u industrija jer industrija i hrvatsko gospodarstvo propada. To je rezultat rada ove Vlade od 2011.krajem 2011.na dalje. Naravno da nas ministar gospodarstva i svakodnevno oduševljeno obasipa informacijama da ćemo izvoziti naftu i plin od Jadrana će napraviti novo Sjeverno more, od Slavonije će napraviti novu Kaliforniju, Teksas ili Katar, razne tlapnje o LNG-evima razno raznima, hrvatsko gospodarstvo troši sve manje energije jer nezaustavljivo propada, nezaustavljivo propada, a on je ministar gospodarstva, naravno član ove jedne katastrofalno neuspješne Vlade. Imamo tu još nekoliko zanimljivih podataka, premalo je vremena za sve ali recimo karakterističnih. 2013. godine proizveli smo 74% bez Krškog električne energije. Zbog povoljnih klimatskih uvjeta jer su nam elektrane uglavnom na vodu. A 2014. će biti još bolja godina meteorološka, no međutim što se događa sa cijenom električne energije? Sjećamo se parade i cirkusa kako su neki ministri, sada bivši, kada su podizali cijenu struje električne energije za kućanstva, generalno za sve potrošače u Hrvatskoj jer i tih svih argumenata koji su se tada valjali kroz eter i pravili zaglušujuću buku. Dakle sada kada nemamo uvoza električne energije, u onoj mjeri kada je govoreno da mi sada propadamo jer smo 60% uvoznici, sada smo uvoznici 15%, zašto se nije dogodilo smanjenje cijene električne energije? Tko ostvaruje ekstra profite u tome? Nadalje, što se tiče plina situacija sa potrošnjom je ista. Gospodin predsjednik je rekao, Vijeća, da se i tu događaju dramatične stvari, 4,2% je pala potrošnja za za gospodarstvo. Danas imamo izuzetno razvijenu plinsku mrežu, imamo krasnu infrastrukturu, izgradili smo sve što treba a nećemo imati korisnika. I onda je u pravu ministar Vrdoljak koji danas govori da ćemo izvoziti plin pa naravno kada ga neće imati tko trošiti jer će hrvatska industrija propasti a to je najveći potrošač plina. Samo Petrokemija troši skoro milijardu kubika. Dvojbena je ovdje konstatacija u izvještaju kako je posljedica pojava liberalizacije tržišta novih igrača odnosno pada učešća na tržištu prirodnog plina. Jednostavno to bi bilo krasno da se radi o uređenoj zemlji. Izravna posljedica pada prirodnog plina je ta što je Vlada HEP-u dodijelila opskrbu plinom za kućanstva. I neću sada ovdje spomenuti tko je odjednom postao dobavljač plina za HEP. To čini mi se više nije prirodni plin i to je naš razvoj tržišta. Zato se pojavi igrač koji u dvije godine može imati prometa 2 milijarde a jučer je formiran, kuna. Sve u redu, neka se ljudi …/Govornik se ne razumije./… neka stvaraju tržište, ali što je bilo potrebno da se jednom dobavljaču plina koji to radi 50 godina taj posao oduzme i to se preseli u HEP. Neću odgovarati na ta pitanja, o tome imam svoje vlastito mišljenje i možda će biti i prilike nekom sljedećom prilikom. Ali to su sve kroz krasnu priču razvoja tržišta. Mi sve regulatorno slijedimo, mi smo razdijelili HEP, mi naravno imamo i u plinskoj infrastrukturi sve posloženo, mi smo i otvorili tržište i onda to tržište napravimo takvim da ga ponovno reguliramo i ono što je do jučer radio jedan sada radi drugi temeljem zakona i nabavlja plin već kako ga nabavlja i tako se kod nas razvija tržište. Što se tiče nafte isto zanimljivo pitanje. Dakle pljeskali su svi da Vlada više ne regulira cijenu, odnosno po određenim kriterijima. Danas je nafta 80 dolara. Kolika je bila cijena naftnih derivata kada je nafta na tržištu bila 80 dolara? Mislim da se ovdje sa cijenom naftnih derivata ništa nije dogodilo možda par lipa svaki dan ili svakih nekoliko vremena koje ovi koji su glavni igrači na tržištu maloprodaje naftnih derivata uređuju cijenu, naravno da se dogovaraju. Ali jasna je bila formula određivanja kada je to radilo Ministarstvo gospodarstva kako se određuje i temeljem kojeg tržišta i temeljem čega može i na koji način rasti. Naravno uvijek je bila ono do 3% ako je manje 3% ali kontinuirano bi se događalo da se kada pada cijena nafte da bi u nekoliko mjeseci sigurno naftni derivati značajnije pojeftinili. Ali to državi paše jer je nametnula dodatne namete na cijenu naftnih derivata i čim veća cijena naravno tim više para u državnu kasicu prasicu koja postaje sve …/Govornik se ne razumije./… JANAF, evo još samo par komentara o tome, povećava i svoj transport sirove nafte ali prema kud? Prema Bosanskom Brodu i rafinerijama u Srbiji? Dakle mi ako pogledamo ove podatke smanjujemo proizvodnju naftnih derivata a JANAF sve više prenosi i prevozi naftu prema drugim rafinerijama. Pametnom dosta što se događa na ovom području. …/Upadica: Imamo dvije replike pa će biti prilike još da dopunite. Prvi se javio Branko Bačić. Izvolite. **Bačić, Branko (HDZ)** Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Kolega Popijač spomenuli ste neprovedivost Zakona o energetskoj učinkovitosti. Što će se tu dogoditi? Dakle zakon neće se moći provesti a umjesto da se u Hrvatskoj uštedi 20% energije u odnosu na 1990.-tu po svemu sudeći porasti će cijena električne energije tako da će tu povećanu cijenu električne energije plaćati i oni koji uredno provode taj zakon i svoje su zgrade uskladili sa Zakonom o energetskoj učinkovitosti i plaćati će kaznu zbog toga što određeni subjekti taj zakon ne mogu jer je neprovediv, ne mogu ga provoditi. Spomenuli ste Zakon o obnovljivim izvorima energije. Meni nije jasno zbog čega još dan danas Hrvatski sabor nije raspravio Zakon o obnovljivim izvorima energije. Tim bi se zakonom i njegovim podzakonskim aktima uveo red u proizvodnju energije iz obnovljivih izvora energije pa se ne bi se događale ove čudne stvari koje ste spomenuli da se primjerice kvote za solarnu energiju potroše u svega tri sata u novoj godini a još nije ni svanulo tog prvog dana nove godine. Već sve rasporede svi potezi HROTE-a kao HROTE-a kao regulator tržišta energijom također rasporedi već po unaprijed dogovorenom ključu. Zatim ne bi se vjerojatno događali ni lutanja oko proizvodnje i subvencioniranja proizvođača bio goriva. Vi se sjećate da smo mijenjali taj zakon u nekoliko navrata pa da umjesto potičemo, ono o čemu ste vi govorili, proizvođače biodizela, bioetanola, mi smo smanjili te subvencije i na taj način prebacili sredstva koja su bila namjenska sredstva HROTE-a u državni proračun, a onda ministar financija s obzirom na stanje proračuna ta ista sredstva ne distribuira i ne vrši točno utvrđeni raspored tih sredstava kako bismo poticali proizvodnju biodizela i bioetanola. **Batinić, Milorad Hvala lijepo. 15% je čini mi se smanjena proizvodnja biodizela u protekloj godini u odnosu na 2012., u 2012. opet toliko u odnosu na 2011. Znači da mi gasimo vlastitu proizvodnju biodizela koji se ne mora samo proizvoditi iz kukuruza. On se recimo može proizvoditi i iz smeća. No međutim mi danas, da sad to ali to moram jednostavno spomenuti, mi danas u našim tu strategijama, raspravama ili bilo je to i zakonima predviđamo da ćemo raditi 13 velikih ogromnih spalionica smeća umjesto da razgovaramo o tome da se može nekakve i druge tehnologije primjenjivati i raditi nešto drugo, a ne 100 milijunskim investicijama koje na kraju nikad se neće dogoditi jer neće biti provediv. Kao i ovaj zakon koji spominjete i mi ćemo ga stalno spominjati prvi, neće proći 25 dana i vidjet ćemo, doživjet ćemo to, morat će se raditi izmjene i dopune i to je zapravo sam dokaz katastrofalnog stanja administracije. To nema veze sa HERA-om, dakle HERA radi na bazi zakona koje predlaže Vlada i donosi Sabor. Naravno da je odgovornost HERA-e u tome da maksimalno pokušava utjecati na gluposti koje netko u ministarstvima može proizvesti i na kraju proizvoditi kaos zato što ima kapacitet, ima resurse i pretpostavljam da ima dovoljnu količinu stručnih ljudi i da znaju pročitati što su direktive. Ovaj zakon je prepisao direktive, a nije razmišljao da ta direktiva može Hvala. Sljedeća replika Goran Marić, izvolite. (HDZ)** Kolega Popijač, rekli ste da ovo izvješće upućuje na mnoge pokazatelje koji potvrđuju loš rad Vlade. Najprije bih kazao da je ovo izvješće kvalitetnije nego za prethodnu godinu jer su i poslušali sugestije koje smo odavde uputili i stvarno upućuje na puno toga što bi trebalo uzeti u obzir, ali i na zaključak da Vlada loše radi. Kazali ste da sve pada. Mislim da ste tehničku riječ jednu pogrešnu ste upotrijebili, da padaju porezi. Porezi ne padaju, porezi rastu a porezni prihodi padaju što je ekonomski paradoks. Dolazi do povećanja PDV-a i istodobno smanjenja prihoda od PDV-a a tako i ukupnih poreznih prihoda. Govorili ste o tržištu. Gospodine Popijač, tržište energetike u Hrvatskoj ne postoji. Tržište podrazumijeva konkurenciju i to tržišnu konkurenciju. Savršeno tržište je onda kad postoji toliki broj ponuđača i kupaca da ponašanjem niti jednog od njih ne može se utjecati ni na što, ni na cijenu, ni na ponudu. Gdje smo mi daleko od toga. A što je tržište nesavršenije cijene nerealno rastu. Koliko je nesavršeno tržište u Hrvatskoj najbolje pokazuju cijene energenata. 50% dođe do smanjenja cijene na svjetskom tržištu nafte, a ne reagira uopće tzv. tržište u Hrvatskoj. Očito je da se radi ne o tržišnom gospodarenju nego o dogovornom. Isturimo državu, ali zato će tržište regulirat cijenu, dogovorenu kartelsku cijenu,

Zaista bilo bi nedopustivo da je ostalo da sam rekao da padaju porezi. Padaju unatoč povećanju poreza, padaju prihodi i na kraju krajeva to je direktna posljedica pada potrošnje svega. Pa onda naravno to se i očituje ovdje u energiji, dakle unatoč povećanju cijene potrošnja i prihod energetskih subjekata isto tako pada jer pada potrošnja na kraju krajeva. Naopako je kod nas tržište kada se država u njega upliće. Dakle podsjetimo, država je donijela deregulaciju tržišta plina, onda su ga za nekoliko mjeseci opet izregulirali i ubacili u to tržište HEP da bude distributer plina kućanstvima koji to nikad nije radio. Ja neću sad proizvodit zaključke zašto se to dogodilo, ali samo pogledajmo tko je glavni dobavljač plina za HEP. I to je tržište. I naravno da će sutra kad se deregulira tržište i kad će se sve otvoriti kućanstvima, ti igrači kojima je upravo i omogućeno da budu dovoljno narasli u tzv. tržištu i biti sutra glavni igrači na tom tržištu, a da ne spominjem da je država otela 300 milijuna kuna u plinu, prirodnom plinu odnosno INA-i zato što je prodala njihov plin u Okoli u skladištu i to je tržište. A tko ga je kupio? Oni koji isporučuju plin HEP-u. Ja sad tu ne trebam govoriti neka svatko donosi zaključke kako onda kod nas tržište funkcionira. Hvala puno. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala i vama. U ime Kluba zastupnika SDP-a Davor Bernardić. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče Sabora, uvažene kolegice i kolege, poštovani predsjedniče Upravnog vijeća. Pa evo, treba primijetiti da je ovo Izvješće Hrvatske energetske regulatorne agencije svake godine sve bolje i profesionalnije. To samo pokazuje da je uloga neovisnog regulatora sve više izražena i da je vaše iskustvo veće. Na tome vam čestitam, ali pred nama je puno problema i izazova kako ste sami rekli. Ja sam očekivao iskreno da će rasprava se koncentrirati na dio rješenja Hrvatskog energetskog sektora, no na žalost to danas tako nije. Mi tek smo sa liberalizacijom hrvatskih zakona otvaranjem Hrvatske trećem paketu energetskih zakona, usklađenja svih naših zakona, a posebno zakona u energiji usklađivanja sa europskim direktivama otvorili vrata liberalizaciji tržišta. Za neke je to regulatorni tsunami, za ostale je uvođenje reda i šansa za razvoj. I tako se gleda na uvođenje trećeg paketa energetskih zakona. Ono što je pozitivan efekt toga je što se tržište ne samo produbilo, nego u određenim dijelovima kad je u pitanju plin, kad je u pitanju električna energija i razigralo što u konačnici znači i manje cijene za krajnje potrošače. Ne što su te cijene manje, one su nešto korigirane i to je jedna od dobrih strana pogotovo za građane i pogotovo za industriju otvaranja energetskog tržišta. Ono što je važno također ovdje primijetiti je da sasvim sigurno Hrvatska ima veliki problem u tome što je nacionalni dogovor za Strategiju Strategiju energetskog razvoja. Mi smo 2009. svjedočili jednom dokumentu koji danas vidimo sa 5 godina odmaka je potpuno neprovediv. To je Strategija energetskog razvoja. 2009. godine ona je donešena ovdje u Hrvatskom saboru. Tu i tamo se netko pozove na tu Strategiju energetskog razvoja, no ona u biti je u praksi do danas potpuno neprovediva. Neke zamjerke toga su, to je jedan opsežan dokument koji sadrži čitav niz aktivnosti koji nikad nije doživio provedbeni plan i nikad nije odgovorio na ključne izazove hrvatskog energetskog sektora. Hrvatskoj ne treba štancanje papira, stotina strategija, stranica. Hrvatskoj treba nacionalni dogovor oko 4 ili 5 velikih energetskih projekata i oko modela modela malih kućanstava korištenju obnovljivih izvora energije. I tu se vraćamo na obnovljive izvore energije i na kvote. Kad je u pitanju izvješće za 2013. u odnosu na 2012. onda se može primijetiti da je udio, tj. rast energije iz obnovljivih izvora čak 6 puta, iz vjetra i iz sunčeve energije. Ne bih rekao da je riječ o povjetarcu koji nije zapuhao, rekao bih da je kad su vjetro elektrane u pitanju riječ o energetskoj buri koja puše uglavnom i pretežno u Dalmaciji, a naš zadatak i zadatak odgovornih ljudi u Vladi i u Hrvatskoj je da prisustvujemo i energetskom suncu koje će ugrijati svaki hrvatski dom preko solarnih ploča. Dakle, to nam je dodatni zadatak koji definitivno moramo ostvariti. No, ono na što ću posebno staviti naglasak je naglasak na opskrbu plinom i na potencijalni rizik pred najave i političku krizu koja se događa u našem sad sad već možemo reći europskom susjedstvu i koja Hrvatsku čini izloženu sa negdje do 20% plinskih kapaciteta i tu će regulator zajedno sa nadležnim tijelima države imati itekako važnu ulogu da hrvatskim kućanstvima osigura opskrbu plina prije svega, jer u konačnici to znači znači osiguravanje grijanja za sve hrvatske domove. To je ono što nam je apsolutno prioritet ne zapostavljajući industriju kojoj je plin definitivno nužno potreban, tako da Hrvatska treba biti itekako na oprezu i Hrvatska već danas treba početi pripremati na čemu se vjerujem radi scenarij za pojačani rizik sa smanjenom opskrbom plina u zimskim mjesecima. Kad je u pitanju toplinska energija onda tu definitivno ne možemo govoriti o nikakvom razigravanju tržišta. To nije slučaj i u mnogim europskim zemljama i toplinska energija i toplinski distributeri su praktički monopolisti na tržištu. I upravo kad je taj monopol u pitanju onda treba imati i pojačan nadzor i imati na oprezu hvale vrijedne mjere energetske učinkovitosti i uvođenje razdjelnika. Dakle, koliko god je to jedna hvale vrijedna i pozitivna stvar u konačnici se može dogoditi da račun za krajnjeg korisnika upravo zbog prilagodbe i uvođenja razdjelnika, a samim time naručivanja usluge po pojedinim segmentima može čak ispasti skuplji. I tu se ja bih rekao oči Hrvatske energetske regulatorne agencije i Vlade moraju biti širom otvorene. Nema spavanja, jer građani Republike Hrvatske i svih gradova i općina u Republici Hrvatskoj ne smiju osjetiti skuplje račune, a idemo sa time da uvedemo energetsku učinkovitost i dobijemo jeftinije račune, dobijemo manje račune upravo zbog tih razdjelnika. Prema tome, tu trebamo definitivno pojačani nadzor i apeliram na vas da nam ne samo odgovorite na to pitanje, nego da nam kažete na koji način ste mislili kao partner u tom procesu taj pojačani nadzor i provesti. Još jedna stvar. Ona se tiče energetskih šokova i onoga što se događa na tržištu električne energije. Dakle, tu je ne vidim sada kolegu Marića, budući da mi je to tema. Znači energetski šokovi su asimetrični, što znači da rast cijene energenta u osobnoj potrošnji po paritetu kupovne moći nikad neće proizvesti pad osobne potrošnje dok je obrnuto itekako slučaj. To je tzv. trash hold analiza i taj efekt je asimetričan na čitavom nizu zemalja tj. na čitavom teritoriju EU, tako da je to jednostavno nešto što je čak usudio bih se reći i znanstveno dokazano. Prema tome, za tim ne možemo žaliti niti plakati kad se to u pravilu ne događa. I za kraj moram reći da je ovaj energetski paket, treći energetski paket uveo nužno liberaliziranje tržišta. To je još jedan način kako zapravo vidimo da usklađivanjem hrvatskog zakonodavstva sa pravnom stečevinom EU Hrvatska može imati itekako koristi i Hrvatska danas zbog ovog usklađivanja ima koristi, odnosno više koristi imaju hrvatski građani i hrvatsko gospodarstvo. Ta korist možda nije velika no itekako je dobar znak, ono što se nadam da će u budućnosti imati puno više koristi. Posebno se nadam da će izazov korištenja obnovljivih izvora energije koji je zadan sastankom Europskog vijeća u Madridu 2007. godine gdje je energetsko-klimatski paket usvojen kao konsenzus i kao nekakav cilj prema kojemu se ide definitivno izazov da se to u Hrvatskoj i provede, pogotovo kroz korištenje 20% obnovljivih izvora energije. TU nas čeka još puno posla, posebno kad su kvote u pitanju. Ali tu bih se htio koncentrirati na jedan dio koji se tiče samoodrživog, znači energetski samoodrživih kućanstava. To je ono što je po meni izrazito važno. Hrvatska može i mora poticati rast industrije, rast privatnih investicija u svakom pogledu, ali ono što mora osigurati je kad je u pitanju energetska učinkovitost jer na kraju krajeva to se radi zbog kućanstava, to se radi zbog građana, to se radi zbog energetske samodostatnosti. Vlada i nadležna tijela moraju naći način kako da energetska samodostatnost bude usmjerena krajnjem korisniku odnosno kućanstvu. To je u svakoj kući praktički mogućnosti energetske samoodrživosti kroz solarne panele ili kroz panele ili kroz određenu drugu energanu. Prema tome, sija sunce u Hrvatskoj, mora obasjati svaki hrvatski dom, svaku hrvatsku kuću i umjesto ovog povjetarca u Dalmaciji imamo itekakvu buru vjetroelektrana za optimiste sasvim dovoljno. Hvala vam lijepo.